Hvala, predsedavajuća.Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je danas Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru predsednika sudova, i to Apelacionog suda u Kragujevcu, Višeg suda u Pančevu, kao i Privrednog suda u Beogradu. Visoki savet sudstva je u zakonom utvrđenom postupku utvrdio da su predloženi kandidati pre svega stručni, osposobljeni, dostojni za obavljanje ovako odgovorne funkcije.Drago mi je što mi kao narodni poslanici i što parlament, kao najviše zakonodavno telo, nastavljamo sa vođenjem dobre prakse, a to je da na jedan vrlo odgovoran i transparentan način biramo nosioce i sudijskih funkcija, kao i predsednike sudova. Isto tako mi je drago što opet mi narodni poslanici nismo ovaj parlament pretvorili u tzv. protočni bojler, kao što je to bilo pre 2009. godine, kada su predstavnici tadašnjeg vladajućeg režima samo aminovali ono što su im slali predstavnici Visokog saveta sudstva i što danas o svakom predlogu koji nam uputi Visoki savet sudstva mi debatujemo, raspravljamo i iznosimo naše predloge, iznosimo naše zamerke, što će rezultirati najboljim rešenjima. U prilog tome ide i činjenica da smo pre nekoliko sednica čak i odbili predlog za izbor skoro 20 sudija, čime jasno pokazujemo nameru parlamenta, kao najvišeg zakonodavnog tela, da biramo najbolje, najsposobnije i najčestitije.I kada se vratimo na početak mog izlaganja, Visoki savet sudstva je u tom postupku koji je on vodio, u skladu sa Zakonom o sudijama i u skladu sa Zakonom o Visokom savetu sudstva, utvrdio da su predloženi kandidati pre svega stručni, osposobljeni i dostojni. Taj termin "dostojnost" je bio vrlo često upotrebljavan na jedan vrlo negativan način krajem 2009. i početkom 2010. godine. Znate, vi kao predstavnici Visokog saveta sudstva i danas, posle deset godina, imate veoma veliko breme na sebi, a to veliko breme se odnosi na to da morate da pokažete javnosti da niste kao predstavnici Visokog saveta sudstva iz 2009. i 2010. godine i nosite veoma veliku odgovornost, svaki član Visokog saveta sudstva, počevši od ministarke, pa do svakog pojedinačno člana Visokog saveta sudstva.Znate, kada nekog oglasite nedostojnim, nije to samo poraz njegove profesionalne karijere, to je poraz i njega kao čoveka u jednoj društvenoj zajednici. Moja koleginica Milanka Vukojičić je rekla da smo 2009. godine i celokupna javnost to zna, da smo se susreli sa jednom od najdiskutabilnijih reformi pravosuđa u modernoj istoriji Srbije. Nikada do tada nismo videli takav pelcer reforme pravosuđa, ali ta reforma pravosuđa nije rezultirala problemima koje smo imali 2009. i 2010. godine. Ti problemi su počeli već 2005. godine, kada smo bili u obavezi da donesemo novi Ustav Republike Srbije.Znate, imate određena strukovna udruženja, imate civilne i necivilni sektor koji dolazi na javna slušanja i daje svoje primedbe kako bi trebalo pravosuđe da nastavi sa svojim radom i kako bi ono trebalo u budućnosti da se reformiše na najbolji način, da štiti interese građana. Vi ste tada, prilikom donošenja novog Ustava imali određene primedbe, civilnog i necivilnog sektora, kako da se unapredi pravosuđe. Neke od primedbi su inkorporirane, ali neke primedbe nisu inkorporirane, a nisu inkorporirane one najznačajnije, koje se odnose na Visoki savet sudstva, koji se odnosi na Državno veće tužilaca, koje se odnosi na sam postupak izbora sudija.Već, 2006. godine nam Venecijanska komisija, znate, izvinjavam se, vratiću se. Vrlo je sramotno da vi ugrožavate zbog svojih ličnih i partijskih interesa, interes Republike Srbije i ugled Republike Srbije u međunarodnim institucijama. Venecijanska komisija, već 2006. godine kaže da izražava ozbiljnu sumnju u nezavisnost pravosuđa, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog mogućeg uticaja zakonodavne izvršne vlasti prilikom izbora nosilaca sudijskih funkcija. 2006. posle tih komentara donosi se Strategija razvoja pravosuđa u narednim godinama i niko se ne obazire u tom trenutku na probleme sa kojima se suočava, zbog kritika Venecijanske komisije naše pravosuđe i nastavlja se da se radi na tome.To na tome.To ide po onom sistemu, odlažemo problem za nekada, nećemo mi rešavati te probleme, rešavaće neko posle nas i dolazimo do 2009. godine. Imate tada u potpunosti u državi jedno potpuno rasulo. Zdravstvo nam je na poslednjem mestu u oblasti pružanja zdravstvene zaštite, hiljada građana jednim delom, zbog neažurnosti sudova ostaje na ulici, upravni postupci, radni sporovi se vode po dve, tri, četiri, pet godina, ljudi ne mogu da se vrate na posao, ne mogu da prehrane svoju decu.Vide tu predstavnici bivšeg režima da im se klima stolica i znaju oni vrlo dobro šta su radili, i ne samo 2009. i 2010. godine, već od 2000. godine. Znaju da postoje tu neke sporne privatizacije, znaju da postoje neka prebacivanja novca na inostrane račune, pa hajde da uradimo ovako, da bismo sprečili da mi za to odgovaramo, hajte da reformišemo pravosuđe onako kako nama odgovara. Ne možemo nešto da radimo kako nama odgovara. Srpska napredna stranka danas da želi da radi ono što samo njoj odgovara, pa mi bismo birali sve sudije koje Visoki savet sudstva nama predloži. Mi to tako ne radimo. Mi dobijemo predlog, pročitamo biografije vrlo detaljno. Ja sam i danas pročitao predloge, odnosno biografije predloženih kandidata. Nismo protočni bojler i nećemo nikada biti protočni bojler i radimo sve stvari samo u interesu građana Republike Srbije.Moje kolege i ja smo prethodnih tri dana, prebacivani kroz medije, crtana nam je meta na čelu, zato što smo želeli da uradimo nešto što je u interesu građana Republike Srbije, zato što smo podneli zahtev za autentična tumačenja. A šta je to, kakva je to kazna za nas, da se tri dana provlačimo kroz medije.Zahvaljujem se ovom prilikom, gospodinu Martinoviću što je objasnio o čemu se radilo. Vi imate danas Advokatsku komoru, koja je moje kolege i mene svih tri dana neosnovano napadala. Znate šta, niko nije postavio pitanje – ljudi, ajte da sačekamo ponedeljak ili utorak, dajte da pročitamo to što su oni napisali. E, tako je rađeno i 2009. godine, zato što je ova Skupština usvajala ono što su joj slali iz Krunske ulice. Oni su tada podnosili zahteve za autentično tumačenje, kako bi mogli da odnesu milione van zemlje. Šta smo krivi moje kolege i ja ovde? Šta smo krivi, kome smo krivi?Krivi smo zato što smo u poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić – Za našu decu. Kako to da Advokatska komora se nikad nije uzbunila 2009. godine, da kaže – naših hiljadu kolega je ostalo na ulici? Kako to danas da se Advokatska komora nije oglasila što je naša koleginica Biljana Pantić Pilja na naslovnoj strani medija koji se štampa u Hrvatskoj? Ne, nego samo kada su ugroženi njihovi interesi. Pa, što ne popričaju između sebe što ne popričaju između sebe da vide, odnosno kojim će putem da idu i da reformišu tu Advokatsku komoru.Trpeli ste Vladimira Gajića, čoveka koji je hapšen u aferi Geneks. Trpeli ste Gajića koji je i hapšen u aferi Geneks i koji se lažno predstavljao za predsednika Advokatske komore. Što tada 2009. godine niste izašli na ulice i rekli – 1600 naših kolega je ostalo na ulici. Pa, niste, zato što to tada nije bilo, a ja sa ove govornice, branim te iste advokate i kažem da su oni bili u nezavidnoj situaciji 2010. godine zato što nisu mogli da rade svoj posao zbog blokade pravosuđa godinu dana.Da nastavim sada. Nadam se da će moje kolege iz Advokatske komore se drugačije ponašati u narednom periodu zato što, znate, jedno od najviših najviših načela jeste pretpostavka nevinosti. Nećemo mi ovde govoriti o pretpostavci nevinosti, zato što mi nismo ništa loše ovde uradili, ali pretpostavka nevinosti mora da postoji i u medijima. Niko se nije, dragi predstavnici Visokog saveta sudstva, niko nije hteo da kaže – hajte da ostavimo ponedeljak ili utorak, pa da pročitamo njihova predložena rešenja. Ali, kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić, mi smo tu temu stavili ad akta i nadam se da više nećemo prolaziti kroz ono što su prolazile moje kolege i ja u ova tri dana.Kada se vratimo na reformu pravosuđa, imamo jednu stvar, a prvo ću vam izneti moja zapažanja vezano za sam postupak reforme pravosuđa, a onda i mreže sudova. Znate, vi ste 2009. godine zato što ste znali da nemate političku podršku hteli da reformišete pravosuđe i postavite svoje sudije. A znate zašto kažem, da postavite svoje sudije? Zato što nisu korišćeni oni podaci koje su uprave sudova dostavljale, koje bi trebalo da dostavljaju Visokom savetu sudstva kako bi mogli na jedan transparentan način da vide koliko sudija ima ukinutih odluka, koliko ne potvrđenih odluka, koliko ima ožalbenih odluka, koliko ima potvrđenih u roku od 30, 60 dana i tako dalje, nego su korišćeni podaci i falsifikovani podaci koji su njima tada odgovarali. Vi oglašavate, tada ministarka Snežana Malović, Nata Mesarović, Homen, Dejan Đirić, ne idu u Ministarstvo da pričaju o reformi pravosuđa nego idu u Krunsku ulicu.

i dogovaraju ovako i kažu – sad ćemo mi da dobijemo spiskove sudija od naših opštinskih odbora, pa ćemo da vidimo šta opštinski odbori kažu, ali ćemo negde da vidimo i tamo gde nam odgovara da pročitamo njihove podatke. Onda kažu,

u svakom mestu, sad ga nemaju, jer nemaju ni podršku i ekipa se njihova skupi u Krunskoj ulici na prvom spratu i kažu, da vidimo šta smo dobili. Dobili smo sve podatke i sad ćemo mi da brišemo listu. E, pa ne može tako. Vi ćete da brišete listu, a ko ste vi da brišete liste sudija. Vi ćete nečije biografije da obrišete posle 20 godina. Vi imate tada pet opštinskih sudova. Evo, uzećemo Peti opštinski sud, na primer.Hajdemo da uzmemo Peti opštinski sud, ja se nadam da vi znate kako je funkcionisao Peti opštinski sud. Teritorija Voždovaca. Kome je postojala potreba da napravi dva osnovna suda, tad jedan osnovni sud 2009. godine i da zatrpa sa tri miliona ukupno nerešenih predmeta, da zatrpa tadašnje pravosuđe?Kome je to odgovaralo? Zašto je tada, na primer, Peti opštinski sud ili Četvrti, ili Treći opštinski sud trebao da bude kazna za reformu pravosuđa i onda sve sudije postavite u jedan osnovni sud kako biste centralizovano vršili uticaj na njih da se donose presude onako kako vam odgovara?I tada ti isti ljudi, koji su tada advokati danas nas napadaju mene i moje kolege, pa nemojte, napadate nas što smo hteli da rešimo jedan problem, u koji su uključeni svi relevantni činioci, a niko od vas neće da izađe ni u jedan medije, kaže ljudi pogrešili smo što smo tako reformisali pravosuđe.Pa, ljudi zbog vas su ljudi umirali, zbog vas nisu mogli da izađu na ulicu, jer su rekli da ste nedostojni kada kažete nekom da je nedostojan, to znači da je neko ukrao, da je neko ubio, da je neko nekoga oštetio. Šta to znači?Vaš

ta monstruoznost da vi razvodite, da idete ka tome da razvedete brak dva čoveka, da bi neko obavljao sudijsku funkciju, pa neko je možda od tih 800 sudija, ja znam većinu od tih 800 sudija, pa ljudi su davali po 40 godina robije u skladu sa zakonom, naravno, i onda im dođe neko, ko nije kročio u sud, Snežana Malović posle toga kaže mi ćemo u radne sporove da završavamo u roku od šest meseci, parnično u roku od godinu dana.Pa, evo, vi nam recite, vi predstavnici Visokog saveta sudstva koliki je rok za rešavanje predmeta, nije ni blizu toga, i neće ni biti blizu miliona evra nas košta ta reforma, košta i mene, košta i gospodina Martinovića i vas, i predstavnike Visokog saveta sudstva, to je naš novac, zato što smo trebali da isplaćujemo sudijama po osnovu materijalne i nematerijalne štete 44 miliona evra zato što je neko hteo da pravosuđe formira u skladu sa svojim potrebama.Pa, zar im nije bilo dosta u parlamentu što su imali većinu, imali većinu u Nemanjinoj među ministrima, hteli ljudi svoje pravosuđe da tako formiraju formiraju i svaki dan u medijima, oni konstantno vode hajku protiv nas narodnih poslanika 10 godina kasnije kad mi pričamo o pravosuđu, vodi protiv mene, vodi protiv Bilje Pantić Pilje, vodi protiv gospodina Martinovića, protiv svih nas. Šta smo mi krivi?Mi koji smo sada pokrenuli inicijativu ovde u ovom domu, za promenu Ustava u delu pravosuđa, kako bismo jasno pokazali nameru i volju da ne ćemo da dozvolimo uticaj zakonodavne i izvršne vlasti, prilikom izbora sudija. E, onda pošto im i to ne odgovara, onda izmisle da mi diramo preambulu.Koju preambulu mi diramo? Ne diramo ništa što ima veze sa bilo kojim delom Ustava, sem u delu pravosuđa.Da

i ne donesu nikakvu odluku i onda Ustavni sud 2012. godine kada se oslobodio političkog balasta, donese odluku da se ti ljudi vrate na svoj posao. Njihovo, zakonom zagarantovano i Ustavom, pravo, to je pravo na rad i onda ti stručnjaci koji u svojoj biografiji nemaju dva ulaska u jedan sud, koji nemaju nijednu presudu i nijednu žalbu, onda oni pričaju o tome kako su te sudije vraćene zato što su članovi SNS.Ja bih više pitao,

a nadam se da ćemo ovakvim i sličnim odlukama nastaviti da radimo za bolju, lepšu i sigurniju Srbiju. Hvala

gospođo Kovač, uvaženi predstavnici VSS, želim prvo na početku svog današnjeg izlaganja da kažem da se apsolutno slažem sa svim što je danas rekao na sednici predsednik poslaničke grupe dr Aleksandar Martinović i slažem se sa svim što je rekla i naša draga koleginica, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, gospođa Jelena Žarić Kovačević i sa svim onim što je rekao moj dragi kolega Dejan Kesar.Zašto se slažem sa njima?

prava.Danas je Srbija ozbiljna moderna, demokratska država, uređena koja jača iz godine u godinu, zahvaljujući odličnoj politici koju vodi Aleksandar Vučić.Aleksandar Vučić, pored toga što je predsednik Srbije, koju odlično vodi, on je i predsednik SNS, koja je, što su i pokazali izbori, najjača politička stranka, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu.Zato ne mogu da dozvolim da kome god padne na pamet, kada mu god nešto nije jasno, kada je god kritika neke situacije u Srbiji, da napadne predsednika Aleksandra Vučića i narodne poslanike.Dr Aleksandar Martinović je lepo objasnio danas šta je Skupština Srbije. To je zakonodavno telo, to je najviši državni organ u Republici Srbiji. Mi ovde narodni poslanici, kao oni, moje kolege pravnici treba prvenstveno da poštujemo Ustav, ali opet se dogodilo to da deo sudija, deo tužioca, deo advokata i raznih lobija, kako advokatskog, sudijskog, tužilačkog i raznih lobija, bankarskog i tako dalje, kada im god nešto nije jasno,

ovde mislim na deo sudija i na deo tužilaca i deo advokata, dobar deo sudija, tužilaca i advokata, čestito i profesionalno rade svoj posao u skladu sa Ustavom, ali deo njih putem Đilasovih medija i putem saradnje sa pojedinim političkim organizacijama sa Draganom Đilasom i Jeremićem, koriste svaku priliku da napadnu.Kako ih nije sramota da napadaju gospođu Žarić Kovačević? Eto, to su ti advokati iz Đilasove i Jeremićeve opcije, to su ti junaci, ne smeju da napadnu nekog muškarca, nego uhvate da se iživljavaju nad jednoj ženi, advokatici, mojoj koleginici i poslanici Jeleni Žarić Kovačević.Dva

ja sam isto član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, to je trebalo da bude na sednici, utvrđeno je posle analize da to u određenim segmentima nije dobro, povučeno iz procedure i bože moj. Idemo dalje.Čekamo dalje.Čekamo da dobijemo to izmenjeno, bolje, sređeno, u interesu svih građana Srbije.Onda uhvati deo opozicije, deo advokata, sudija i tužilaca da se iživljava nad narodnim poslanicima, zato što su članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i što su se usudili da pročitaju materijal. Zato oni nas napadaju.Mi smo pokazali, a što se nije moglo dogoditi za vreme bivšeg režima i vladavine DS i njenih satelita, da povuku nešto posle reakcije javnosti. Mi smo bez bilo kakve sujete to povukli. Pa šta, to se dešava. Ko radi, taj i greši.Da li je to razlog da se deo opozicije i Đilasovih medija iživljava nad narodnim poslanicima? Kakvo je to nepoštovanje prema narodnih poslanicima?Ja bih voleo da čujem i strukovna udruženja i sudija i tužilaca i advokata. Reagujte. Kada god neko napadne nekog sudiju, tužioca i advokata, mi prvi, narodni poslanici SNS, stanemo u odbranu ustavnog poretka i pravosudnog sistema Republike Srbije. Ako neko popreko pogleda nekog sudiju, mi ga branimo, ali kad krene iživljavanje nad poslanicima SNS - to je dozvoljeno, to su Vučićevi poslanici, to je SNS, udri po njima, udri po njima gotovo u svim medijima. Mi to ne dozvoljavamo zato što smo mi ponositi i zato što mi svaki dan se trudimo da uradimo nešto za Republiku Srbiju. Čestito i pošteno radimo svoj posao.Svi poslanici iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu i ja kao narodni poslanik i član SNS ne dozvoljavam takvo iživljavanje i uvek ću stati u odbranu svojih kolega, bez obzira na posledice i bez obzira na eventualne reakcije, pretnje, napade. Pa, šta? Baš me briga, neka udare. Neka udare po meni, a neka ne diraju Jelenu ako su toliki junaci.Drugo, junaci.Drugo, što se tiče bankarskog sektora, ko je doveo te strane banke u Srbiju? Ko je za vreme i posle 5. oktobra uništavao državne banke? Ko? Upadali su sa mašinkama u Narodnu banku, u „Beobanku“, u „Jugobanku“. Ne mogu više ni da se setim svih banaka koje su uništili.(Aleksandar u Narodnu banku, upali u carinu, upadali sa automatskim naoružanjem, kao da je to njihov plen. Nagledali se američkih filmova, „Kum“ itd, o kriminalu, i onda hajde da to primenimo na političkoj sceni. Ko je za to odgovarao? Niko. Ko je spasio bankarski sektor? Spasila je vlast Aleksandra Vučića.Kada je dinar najstabilniji? Najstabilniji je od 2012. godine, pa do danas. Mi devet godina imamo stabilan dinar.Gospođa Jorgovanka Tabaković je odličan guverner Narodne banke Srbije, da i to treba javno reći i uvek ću da pohvalim onog funkcionera SNS koji dobro radi svoj posao.Mi danas imamo ne najbolju finansijsku politiku u istoriji Srbije, nego i najbolju finansijsko-ekonomsku politiku u celoj Evropi. Da, u celoj Evropi, to odgovorno tvrdim i to se sada vidi u vremenu ove teške borbe protiv korona virusa.Ko je uništavao banke? Demokratska opozicija

više.Kada su najbolji kredit za građane, pošto mi iz SNS i svi poslanici se borimo za interese građana Srbije? Najbolji krediti u novijoj srpskoj istoriji, najpovoljniji krediti koje je omogućila država Srbija po dogovoru sa bankama i tim bankarskim sektorom je danas.Pogledajte koliko mladih ljudi, pogledajte koliko ljudi srednjih mojih godina uzima kredite? Maltene nema porodice da nije uzela nijedan kredit. A ko štiti tog građanina kad uzme kredit? Štiti država, zato što je Srbija danas država, država je država.Država stoji iza svakog svog građanina. Kada nešto nije jasno nekom građaninu, da li je poljoprivrednik, da li je advokat, da li je sudija, da li je građevinski radnik ili moler, država stane iza njega, iza njega, ali kada su napadi narodne poslanike, većina medija, deo opozicije, deo advokata, sudija i tužilaca krene sa iživljavanjem.U pravu je dr Aleksandar Martinović kada kaže neke stvari vezano za pojedine advokate iz raznih strukovnih advokatskih udruženja – nemojte nas narodne poslanike da uvlačite u vaše ratove. Vi između sebe ne možete da da se dogovorite. Imamo nekoliko struja u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Beograda i ko zna još koliko struja u drugim advokatskim komorama.Drugo, šta je jako bitno da bi građani videli da mogu da se oslone na državu, da mogu da se oslone na vas sudije? Moraju sudovi da budu ujednačeni što se tiče određenih odluka, o čemu danas govorimo. Nemojte da jedan sud donese jednu vrstu odluke, drugi sud drugu vrstu odluke, treći sud, to je sudsko veće i sudija je tumači na jedan treći način i tu nastane haos i onda se građani zbune i onda građani anagažuju advokate - ovo mi nije jasno, mom komšiji su na jedan način presudili, nama na drugi način. E, kada se to desi, tu nije kriv ni narodni poslanik, ni SNS, ni Aleksandar Vučić, tu su odgovorni oni koji su tako tumačili te odluke.Kao što mi narodni poslanici, Srpska napredna stranka predvođena Aleksandrom Vučićem, stojimo iza svojih odluka i iza svoga rada i odgovaramo za sve dobro i loše što uradimo, tako bi trebao i svaki sudija u Republici Srbiji da stoji iza svoje odluke i da je tumači onako kako treba, u skladu sa Ustavom i zakonom, a da ne govorim o nekoj drugoj temi, o čemu je opet odlično govorio dr Aleksandar Martinović. Ne hvalim ga zato što je naš predsednik poslaničke grupe, nego zato što je odlično govorio. U pitanju je profesor prava, moj kolega pravnik, koji je stao, kao što treba svaki šef poslaničke grupe da stane iza svojih poslanika, a tiče se pojedinih odluka i nadležnih tužioca i nadležnih sudova kada je u pitanju organizovani kriminal.Mi smo u Srbiji imali situaciju prethodnih godina da se neko tereti za najteža krivična dela, za ubistva, za otmice, šverc narkotika, bude pušten da se brani sa slobode, bez opasnosti da može da utiče na svedoke. Ne samo da može da utiče na svedoke, nego može da likvidira svedoke, ali to pojedine sudije i tužioci kažu - došao je advokat, a da ne govorim o odnosima pojedinih advokata, pojedinih sudija i pojedinih tužilaca i te vrste lobija interesnog, polukriminalnog, ali opet moram da kažem da većina sudija, tužioca i advokata pošteno i čestito radi svoj posao, i sam sam pravnik, ali ne može se onda dogoditi situacija da kada se uhapsi neki, ko god da je, član SNS, koju god funkciju obavljao sada ili obavljao ranije, da se drži u pritvoru dugo samo zato što je član SNS.One sudije

i koji su bili hapšeni posle toga. Mali je broj njih. Ne mali zato što je većina njih nevina, nego zato što sudski tužilački organi i deo policije nisu odradili svoj posao valjano.Prema tome, na kraju imam nekoliko apela. Prvi apel je da se poštuje ova institucija, da se poštuje Skupština Republike Srbije i da se poštuje svaki narodni poslanik, a naročito da budemo složni i jedinstveni kada krenu ostrašćeni i bolesni napadi na pripadnice lepšeg pola, na naše drage koleginice.Kako kada je u pitanju Jelena Žarić Kovačević, tako sutra i ako bude neko vas napao, gospođo Elvira Kovač ili bilo koju drugu poslanicu iz bilo koje političke organizacije u Skupštini Srbije, mi poslanici moramo da budemo solidarni zato što u Srbiji mora da se poštuje Skupština Srbije i moramo imati, na kraju krajeva, i taj jedan moralni kodeks, da ne dozvoljavamo napade na dame, bez obzira na političku, stranačku, versku ili nacionalnu pripadnost.Drugi moj apel je da one sudije koje će biti izabrane za predsednike sudova, da rade profesionalno svoj posao. Nije to nikakva fraza, nego to je suština. Radite profesionalno svoj posao i osudite kriminalce. Ne puštajte kriminalce iz pritvora ako imate dovoljno elemenata da ih zadržite u pritvoru, ali isto s druge strane nemojte neosnovano držati ljude do iživljavanja u pritvoru. Zna se šta je pritvor i zna se šta je zatvor. Zna se šta je kada je neko osumnjičen, zna se kada je optužen, a šta je kada je osuđen.Moj treći apel je na sve pravosudne institucije da u ovom teškom vremenu i borbe protiv korona virusa i borbe protiv mafije da pokažemo jedinstvo i punu podršku svim onim institucijama i svim onim čestitim policajcima, naročito iz kriminalističke policije i podrška tužiocima, sudovima da rade profesionalno svoj posao i da budu partner države Srbije, Vlade Srbije i Skupštine Srbije u borbi protiv mafije, jer nema nama rezultata ni što se tiče ekonomije, ni što se tiče pravosuđa, ni što se tiče borbe protiv mafije ako tu nismo jedinstveni.Prema naravno da ću uvek pružati podršku mojim kolegama i još jednom želim na kraju da kažem da Srbija je danas stabilna i jaka, jača sve iz godine u godinu samo zahvaljujući odličnoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Živela Srbija! Zahvaljujem se narodnom poslaniku Uglješi Mrdiću.Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić. Hvala, predsedavajuća.Uvažene predstavnice Visokog saveta sudstva, danas govorimo o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, naravno, na predlog Visokog saveta sudstva. Ja to uvek naglašavam da je to predlog Visokog saveta sudstva, da građani Republike Srbije znaju da mi kao parlament, kao Narodna skupština Republike Srbije ne predlažemo, nego predlaže kandidate Visoki savet sudstva. Vrlo važno, zato što često imamo kritike na naš račun, ničim izazvane.Evo, upravo smo čuli da se vodila hajka i da se još uvek vodi hajka na

bolesno.Argumenti, da, ali ako nema argumenata, zašto to radite? Verovatno zato što nemate program. Napravite program, pa se bavite sobom, evo, ići će izbori sledeće godine, pa pokažite šta znate. Ostavite više nas iz SNS. Ako nešto loše uradimo, da, naravno, kritika, ja sam uvek za konstruktivnu kritiku, jer tako društvo ide napred. Ali ne blatite nešto što nema veze s mozgom.Setite se samo šta su radili našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću, kao karikatura, snajper na grudi. Maltretiraju, pljuju njegovu porodicu, decu. Dokle i zašto? Eto, to bi trebalo da se oglase svi, da vidimo zašto.Idemo redom. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Skupštini Srbije da je tema vladavine prava izuzetno važna i da je zato odlučna da sprovede promenu Ustava kako bi pravosuđe bilo nezavisno, odgovornije i efikasnije.Pravosuđe jeste nezavisno i 95% sudija časno radi svoj posao. Međutim, uvek se nađe poneko ko, eto, rovari, ko je stranački opredeljen. To ne sme da se desi.

tome kako je radila Demokratska stranka Srbije najbolje govori primer 2008. godine kada je 1.000 sudija ostalo bez posla, zamislite, molim vas, samo zato što nisu trenutno odgovarali vlasti. Hiljadu profesionalaca, pa to ne sme više nikada da se dogodi.Naravno, 2012. godine, kada je SNS došla na vlast, kasnije, za godinu, dve dana, mi smo morali da refundiramo troškove, te gubitke tim ljudima. Bila je reforma koja je pogibeljna. Znači, 40 miliona evra je Vlada Republike Srbije tada izdvojila da plati ovim ljudima to što su bili izopšteni. Kako neko može da da, na osnovu čega, kako? Da li je napravio neki prekršaj, da li nije dobro radio posao? Ma, ne, pa svi znamo, samo zato što nisu odgovarali tadašnjoj vlasti. To se ne radi.Zato radi.Zato ja apelujem da kad se bira predsednik suda, to mora da bude častan čovek, jer od njega zavisi kako će funkcionisati čitav sud. Od njega zavisi kako će raditi i njegove sudije.Moramo sudije.Moramo da ojačamo vladavinu prava u Srbiji, pre svega zbog plata i penzija, između ostalog. Kako to mi radimo, najbolje govori primer 2012. 2012. godine prosečna plata je iznosila 320 evra, danas je 700 evra u Beogradu, 550 evra u Srbiji. Prosečna penzija

radi.Naša premijerka gospođa Brnabić smatra da članska karta nikada nikome ne može da služi kao pokriće, i svi mi ovde. E, zato je uhapšena i privedena predsednica Prekršajnog suda u Kraljevu, znači da niko nije pošteđen, takođe, predsednik opštine, ne samo jedan, nego više njih, bez obzira na političku pripadnost, niko neće biti zaštićen. Mi imamo nultu toleranciju prema korupciji i kriminalu.Gospođa Brnabić je rekla takođe da promene oko Ustava su vođene i da je bila široka javna rasprava, a potom prešla na kritike nekadašnje vlasti i reforme pravosuđa, o kojima sam ja malopre govorila.Znači,

Nikad ne treba biti surevnjiv nekom. Ako je neko bolji od mene, treba da bude ispred mene. Ja moram da naučim to, šta je to dobro od njega, a ne ja sam možda eto doktor nauka ili neko ko ima mnogo znanja, ko ima reputaciju, ali se nekom ne dopada, radiću pravilno. Pa, naravno, pravilno treba da se radi, zarad građana Republike Srbije, svi radimo zbog njih.Moj primer, sudim se od 2007. godine. Sudovi su bili toliko spori da sam se ja sudila 20 godina. Pa jel to to? Ne to nije to. Zbog imovinsko-pravnih odnosa. 2012. potpuno drugačija priča. Sudovi su umreženi, mnogo se brže radi. Hvala Bogu, ja sam i dobila tu presudu, i ne samo ja. Ljudi su mnogo zadovoljniji.Međutim, još uvek ima kukolja. Mora se mnogo toga odraditi na mnogo bolji način.O tome kako su radili, žuto preduzeće, i šta su sve loše uradili, govori ta neka 2008. godina, kada je otpušteno hiljadu sudija, ali i 400.000 ljudi. Toliko o njihovoj o građanima Republike Srbije. Ma nisu brinuli o građanima Republike Srbije, jer je bilo 27% nezaposlenih, nego o punjenju svojih džepova. Pa tako imamo glavnog tajkuna, zna se na koga se misli, koji danas ima 619 miliona, 35 računa po čitavom svetu i ko zna koliko, 35 nekretnina, a ovi ljudi su ostali bez posla. I oni danas nama kažu – Srbija se prazni. Pa, ne prazni se danas. Danas se u Srbiju vratilo 90.000 mladih, jer smo odvojili 500 miliona evra za projekte zapošljavanja. Zato su se vratili. Ali su otišli 2008, 2009. i 2010. godine. To nije samo 400.000 ljudi, to je milion i 200 ljudi. Neka svako ima po dva člana porodice, pa izračunajte. Tako se ne radi.Što se nas tiče, juče je otvorena fabrika, pa svaki dan se otvori po neka fabrika. Juče je otvorena fabrika „MTU“ u Novoj Pazovi, nemačka korporacija otvorila tu fabriku, kamen temeljac je stavljen. Otvoriće se fabrika, zaposliće se 500 ljudi, a u drugoj fazi još 2.000 ljudi, što znači da će Nova Pazova imati 2% nezaposlenih. To je poenta ove priče i vladavine prava.Da se vratim na nešto što me tišti već odavno i kad god mogu, ja pričam o tome. To je presuda Apelacionog suda, kršenje prava Romske nacionalne manjine.Naime, Kancelarija za inkluziju Roma reagovala je na oslobađajuću presudu muškarca koji je obljubio devojčicu od 13 godina. Znamo koji je sudija Apelacionog suda, nećemo mu više izricati ime, neću da mu dam na popularnosti, jer nije zaslužio, naravno, negativna konotacija. postupku da se oslobodi lice koje je bilo osuđeno za obljubu trinaestogodišnje devojčice, jer kako je on obrazlažući presudu istakao, to je uobičajeno ponašanje pripadnika romske nacionalnosti. Molim vas, silovanje, obljuba nije folklor. Sram ga bilo, i njega i svakog ko tako misli!Na sudijinu oslobađajuću presudu i skandalozno objašnjenje oglasio se i Miloš Nikolić, direktor Kancelarije za inkluziju Roma, institucija koja se bavi pitanjima romske zajednice na teritoriji AP Vojvodine. Vojvodine. I ne samo on, nego masa nevladinih organizacija, jer to je skaredno da neko kaže da je folklor silovati trinaestogodišnju devojčicu. Užas!Šta to beše Krivični zakonik? Sramotnom presudom Apelacionog suda oslobođen je muškarac koji je obljubio devojčicu od 13 godina, jer je to, kako je sudija naveo, u njegovoj etničkoj zajednici normalno. Nije normalno, nego je sudija, ne bih da kažem kakvo kakvo je njegovo stanje psihičko.Ovo teško krivično delo je ocenjeno od strane sudskog veštaka kao normalna pojava kod pripadnika romske zajednice i u jednom delu sudske presude se kaže – u sklopu sociološko-kulturoloških osobenosti romske zajednice, u pogledu obrasca bračnih i porodičnih odnosa koje se, između ostalog, odnose na rano stupanje u polne odnose i rano zasnivanje zajednice života, pa tako dalje, na osnovu toga se stiče utisak da okrivljeni ne zna da je samim stupanjem u seksualne odnose sa oštećenom učinio krivično delo i da se okrivljeni kulturološki ponašao, kao i većina pripadnika njegove zajednice. Kada neko ima 13 godina, to je dete, nije završen psiho-socijalni razvoj, fizički razvoj, nije znao neko od 24 godine.Ono što je u romskoj tradiciji prepoznatljivo jeste poštovanje različitosti i tolerancije. To je jedan divan narod koji je vrlo tolerantan prema svim ostalim nacijama, nacionalnostima, veseo, drag.Nemoguće da neko ko ima 24 godine nije znao šta radi, a nemoguće je da sudija koji to, nažalost, nije osudio kako treba ne zna za tako nešto.Postavlja se pitanje po čemu je romska zajednica prepoznatljiva. Podsetimo - prepoznatljivi su po vedrom duhu, po neverovatnom talentu za muziku i ples, po ogromnoj toleranciji prema svakom i svačemu. Baš zato treba ih zaštititi, a ne uradi nešto kontra.Prema ovakvim ispadima nadležnih, onih koji trebaju da vode brigu o građanima bez ikakvih predrasuda, ne možemo biti tolerantni i nećemo prećutati kao svaki put do sada. Doživeli smo veliku uvredu, kažu predstavnici Roma.Ja bih ovde završila. Kad neko ima dete od 13 godina i onda mu neko kaže da je to normalno, pa taj verovatno treba da ide da se poleči u nekoj od naših ustanova.Kancelarija za inkluziju Roma se nada da će nadležne institucije, prvenstveno Visoki savet sudstva, Ministarstvo pravde, Republičko javno tužilaštvo, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnik građana, reagovati. To je bilo i ne ponovilo se. Takođe, nadamo se da će Republičko javno tužilaštvo podneti zahtev za zaštitu zakonitosti, kao i da će Ministarstvo pravde doneti nov Zakon o sudskim veštacima kojim će se omogućiti pokretanje disciplinskih postupaka protiv veštaka zbog kršenja zakona, diskriminatornog ponašanja prema romskoj zajednici i da će biti izbrisani sa liste veštaka. Ja se slažem sa ovim.Kao zaključak, još jednom molim sve ove

svom programu, idu izbori, ja im želim da izađu na izbore, da ne bude opet da neće, jer im ne valja ono. Sve uslove koje su tražili smo ispunili tako da gledaju svoja posla, a da nas puste da radimo za dobrobit građana Republike Srbije ono što najbolje znamo, a to su: da gradimo, radimo vredno i da građani Republike Srbije procene ko i kako, da li će neko ostati ili će otići tamo gde mu je mesto. Zahvaljujem.

pre svega, dame, a zatim i gospodo narodni poslanici, predstavnici Visokog saveta sudstva i ono što je meni uvek najbitnije narode Republike Srbije, danas je pred Narodnom skupštinom Republike Srbije jedan zadatak koji mi kao Narodna skupština uskoro više nećemo obavljati, a to je izbor sudija, odnosno u ovom slučaju izbor predsednika sudova u Kragujevcu, Beogradu i Pančevu.Pre svega, par reči o kandidatima. Sva tri predložena kandidata su veoma dobra, sva tri kandidata su završila državni fakultet, što svakako pozdravljam, i nedugo zatim su položili pravosudni ispit, što je jedna od najvećih muka za svakog ko želi da se bavi ovim poslom tj. da bude Sva tri kandidata imaju veoma veliko iskustvo u pravosuđu, do sada su veoma savesno i stručno obavljala svoje funkcije, te uopšte ne sumnjam da će i ovu funkciju predsednika sudova obavljati savršeno i želim im puno sreće u daljem radu, pogotovo sudiji Milici Gavrančić koja će biti predsednik Višeg suda u Pančevu koji je najbliži lično.Uvek kada govorimo o našem pravosuđu moramo reći da postoji veliko nezadovoljstvo građana zbog dugog trajanja predmeta, ali građani donekle moraju da razumeju da postoji zakrčenost naših sudova koja je neverovatna, jer naši sudovi sada imaju tri puta više predmeta nego, recimo, pre samo 10 10 godina. I sam sam ove godine poslao jednu tužbu Trećem osnovnom sudu u Beogradu. Poslao sam je 20. februara. Dakle, samo 50-ak dana od kada smo ušli u novu godinu. Nisam dobijao nikakav poziv za ročište, zvao sam, pitao pisarnicu šta se događa i dobio sam informaciju da je pre moje tužbe za samo 50 dana stiglo preko 23,5 hiljade tužbi u Treći osnovni sud u Beogradu. Koji to sud, ne u Srbiji, nego u svetu, može da reši 23 hiljade tužbi za 50 dana? Tako da je ta zakrčenost sudova nešto na šta svakako moramo obratiti pažnju ubuduće u našem radu.Voleo bih da vidim neke izmene Zakona o parničnom postupku po tom pitanju, ali bih voleo da vidim i neke izmene Krivičnog zakonika, pogotovo u pitanju samoodbrane. Naime, sada kada biste, ne daj Bože, došli u situaciju da vam neki lopov upadne u kuću ili nešto ukrade, ispada maltene, nije baš tako, ali maltene da ne smete ni da ga opsujete da vas lopov ne bi tužio za uvredu, a kamoli da ga napadnete, povredite, jer se smatra da su njegovo telo i život vredniji od te materijalne stvari koju on želi da vam ukrade, što je potpuna besmislica i trebamo zaštiti naše građane i u tom pogledu.Što se tiče ovih autentičnih tumačenja zakona, pre svega želim da pružim jaku podršku mojim kolegama koji su neosnovano bili napadani od strane raznih medija prethodnih dana, a svako ko se i malo razume u politiku zna da se su oni neosnovano bili napadani, ali ipak mi je i drago što su ta autentična tumačenja povučena iz skupštinske procedure. Mi moramo nastaviti da štitimo onaj najsiromašniji sloj građana kojima su banke zaista neosnovano naplaćivale i troškove obrade kredita, i praćenja kredita, i osiguranje kredita itd. Svestan sam da postoji zakrčenje sudova i zbog toga, apsolutno sam svestan, ali moramo naći neko drugo rešenje, moramo se boriti.Meni lično nije jasno zašto banke jednostavno ne priznaju tužbeni zahtev, zašto ne sklope vansudsko poravnanje ili sudsko poravnanje i sve se lepo završi na jednom ročištu. Time bismo i smanjili broj predmeta u sudovima, bili bi zadovoljni i advokati, bili bi zadovoljni i građani i banke bi sebi smanjile troškove. Ostavljam njima na ocenu zašto to ne rade.Dakle, spomenuo sam da je ovo jedan od poslednjih puta da mi biramo sudije. Mi smo kao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo održali seriju javnih slušanja na kojima je mogao svako da nam se obrati. Dakle, i ko se slaže sa tim, i ko se ne slaže, čuli smo i kritike, čuli smo i sugestije, čuli smo i pohvale, i i to nam je kao Odboru u mnogome olakšalo dalji posao.Uvek kada govorimo o Ustavu Republike Srbije ja volim da spomenem Sretenjski ustav iz 1835. godine koji je napisao Dimitrije Davidović, naš učeni Srbin iz Austrije. Zašto? Poštovani narode, kada vam neko kaže da su Srbi zaostali narod ili da Srbi nisu moderan narod, samo im recite da su Srbi upravo imali jedan od prvih demokratskih Ustava na tlu Evrope, koji je još pre 185 godina proklamovao načelo podele vlasti, a što je utkano u sve današnje moderne ustave.Dakle, cilj ovih ustavnih promena jeste depolitizacija sudstva. Moram da kažem svoj lični stav, a to je da odbijam da poverujem da su srpske sudije politizovane samo zato što ih bira Narodna skupština i da nisu objektivne u svom radu, mada u svakom žitu ima kukolja, ne mogu to govoriti za svakog pojedinačnog sudiju.Ali, koliko je srpsko sudstvo nezavisno i objektivno nam govori jedna činjenica koju su svi već sada zaboravili, a to je da je ove godine doneta presuda, ni manje ni više nego protiv predsednika Republike Srbije. Ja nisam čuo ni za jednu zemlju u svetu, a kamoli u Evropi, da je donela presudu protiv svog predsednika, što govori kolika je zapravo nezavisnost sudstva u Republici Srbiji.Kada govorimo o promeni Ustava, uvek moramo napomenuti da nema promene preambule Ustava RS da će KiM ostati sastavni deo Republike Srbije, te da naš narod na celoj našoj teritoriji, pogotovo na KiM, ne mora da brine. Uostalom, naš narod i zna ko se i koliko bori za njih i zato i glasaju za SNS preko 85%.Kada govorimo o promeni Ustava, takođe moramo reći uvek da nećemo napraviti novu, katastrofalnu reformu pravosuđa, kao što smo imali 2009. godine.Moje kolege su do sada puno toga rekle o reformi pravosuđa i ja tu ne znam šta bih dodao, ali bih ispričao jednu situaciju gde sam se ja sukobio sa tom reformom pravosuđa dok sam još bio student na fakultetu. Dakle, imali smo jedan ispit gde smo mogli da izaberemo da li želimo da pričamo o reformi pravosuđa ili da izaberemo neku drugu temu i ja sam izabrao reformu. Odgovarali smo pred većem od tri profesora. Ja naučim to solidno, izađem da odgovaram. Nisam znao za 10, ali znao sam veoma dobro, a ovo veće, kao - da mu damo 6 ili 7, što ja nisam prihvatio jer nisam želeo da dam da me neko ponižava. Sledeći put naučim od "a" do "š" sve, izađem pred isto veće, sve im ispričam, - hajde da mu damo 6, možda 7, na kraju je to bila valjda neka 8 i ja sam video da se borim sa vetrenjačama, prihvatio tu 8, izašao i nije mi bilo jasno zašto mi profesori daju 8 ako sve znam?

kakva je to greška bila i napadali su čak i studente zbog toga.Tada sam takođe shvatio nešto što me i dan-danas navodi da se borim protiv njih, a to je da nije problem sa našim prijateljima demokratama to što oni ne znaju da nisu u pravu, a žele da dođu vlast, problem je sa njima što oni znaju da nisu u pravu a žele da dođu na vlast, ne bi li nastavili da pljačkaju i da kradu. Ali, to im neće biti dozvoljeno ne od strane SNS, već od naroda ove lepe zemlje. Živela Srbija!

ja se pridružujem poslanicima i kolegi Martinoviću koji su izneli problem u kome advokati i sudije žele da disciplinuju Narodnu skupštinu. Ta težnja je očigledna.Sudije, čast izuzecima, 80%, 20% sudija koji misle da su nezavisni samo od ove vlasti ali ne i od one bivše, da mogu da rade sadašnjoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ono što god požele.

koja se nekada brže isporuči nego kad naručite picu. Naime, 20% sudija su dokaz da ustavne promene koje slede neće baš biti od koristi za pravdu i za sprovođenje te pravde za utvrđivanje istine na na sudu.Gospodine Martinoviću, ja se bojim da onim što ste vi tvrdili potvrđujete moju tezu da ćemo kad ustavne promene stupe na snagu u 20% slučajeva dobiti umesto pravosudnih organa sudova, da ćemo dobiti STR - samostalne trgovinske radnje. A bojim se da će ovaj CEPRIS koji vodi sudija Majić biti tržni centar

biti od strane tih 20%, a verujem da ih ima i više, biti opšti.Zato ja govorim, pazite dobro da promenama Ustava ne dobijemo samostalne trgovinske radnje u sudovima a da CEPRIS i ovaj Majić ne postanu nešto što će sve to okupiti, pa to biti neki tržni centar sastavljen od više samostalnih trgovinskih radnji koji će trgovati pravdom, a zajedničko će im biti napad na sadašnju vladajuću koaliciju u Narodnoj skupštini i napad na izvršnu vlast, a posebno na deo izvršne vlasti koju nosi predsednik Republike. To će biti jedan opšti orkestrirani napad i nemoj da se čudite čudnim presudama koje će uslediti.Zamislite CEPRIS, sudija Majić, zbir advokata, tužilaca i sudija, a to je samostalna trgovinska radnja, ukrštena, gde su svi zajedno. I mogu i te kako, već sada, da utiču na presude koje budu donošene. Često su u tom CEPRIS-u tužilac i advokat i sudija iz istog predmeta, često se poklapaju. I sada vas ja pitam - gde je tu nezavisno pravosuđe?Onog trenutka kad sudija uđe u političku emisiju, Olje Bećković ili neku drugu, bez dozvole starešine suda, u političku emisiju, tog trenutka je on pljunuo i uneredio nezavisnost pravosuđa. Ne može da bude nezavisno pravosuđe ako se sudija bavi politikom.

oni žele da naruče zakon, kao što kod njih neki advokati kroz CEPRIS naručuju presude, a to često može da izgleda, kažem - može da izgleda, koliko stavite na tas boginje pravde, toliko vam na tu stranu vagne pravde ili nepravde, u zavisnosti šta se traži.Ja imam tog sudiju, a vi niste pomenuli, kada sam ja predložio zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima, to je ocenjeno kao nova demonstracija bahatosti u Skupštini. Kaže - jednim udarcem ugasite N1 i Novu S i disciplinovati sve u Savetu REM-a. Pazite, to kaže sudija Majić i još se poziva na neke svoje radnike u CEPRIS-u ili ne znam da li su sudije, advokati itd.Znači, narodnom poslaniku je osporeno da predloži zakon, nikom od nas nije osporeno da sudija donese presudu. Još nisam našao sudiju koji je rekao da za vreme ove nove vlasti i vladajuće koalicije da je bilo ko od političara, a gospodine Martinoviću, iznosio sam koliko i same sudije, smatrao da svega 5% ministara utiče na pravosuđe, nisu rekli dokaze, ali još nisam našao da se neki sudija žalio na političara koji je naručio presudu, ali evo intencije da sudija Majić, koji je oslobodio pedofila, 11 terorista, evo njegove intencije da naruči zakon. On kaže da je bahatost to što sam predložio zakon. Ja još nisam čuo da je bahatost da je sudija recimo doneo presudu. Ne smatram da je to bahatost. Mislim da je to u skladu sa njegovim ovlašćenjima. Da li je presuda naručena ili nije, to je nešto drugo. Da li je izlobirana ili nije, to je nešto treće, ali još nisam video da je neko optužio sud na način na koji on optužuje Narodnu skupštinu.Ako ne mogu da predlažem zakone, ako ne mogu da ih branim, tumačim, podnosim amandmane, onda ne vršim svoju funkciju koja mi je Ustavom dodeljena. Kaže – postoji opasnost da zakon bude usvojen. Pazite, opasnost da zakon bude usvojen.

da emituje program u Luksemburgu koji se ovde reemituje, istovremeno preuzima. Šta kaže Konvencija o prekograničnoj televiziji, imam ovde, mogu da čitam? Konvencija kaže da je to istovremeno preuzimanje neizmenjenih medijskih usluga. Znači, kao revakcinacija. Bez vakcinacije nema revakcinacije. Bez emitovanja u Luksemburgu ovde nema reemitovanja.Oni tvrde da reemituju to iz Luksemburga i ovde ne plaćaju ništa. U Luksemburgu ne emituju program, ni tamo ne plaćaju ništa. Oni su virtualni, piratski programi koji se tolerišu zbog njihove buke iz dva ova informativna kanala, a najveći prihodi su iz sporta, iz zabave. Tu imaju „Grand“, 13 „Sport klubova“, itd, tu im je najveći prihod. A i ovi megafoni koji se žale na slobodu medija su političke prirode i time oni žele da prikriju da program uopšte ne reemituju.To su piratski kanali, zvanični. Luksemburški regulator kaže da oni tamo ne emituju program, a ovde tvrde da ga reemituju iz Luksemburga.Zamislite njihovu tvrdnju kada kažu, a pravosuđe bi trebalo da deluje zato što je to povreda zakona, zloupotreba službenog položaja članova REM-a koji to dopuštaju, zato što REM treba to da reguliše, oni su u onoj pobuni opozicije tražili da dobiju pet članova REM-a da bi mogli da nastave protivzakonito da da rade, zamislite kad kažu – Nikola Radišić, dopisnik jedne televizije, ne govorim ime, ove najglasnije, dopisnik iz Luksemburga. Kažu –dopisnik iz Luksemburga televizije, da ne spominje „Junajted medije“ koja ovde u stvari emituje program, a ne reemituje ga.Kako je dopisnik a ne reemituje ga.Kako je dopisnik u Luksemburgu novinar luksemburške televizije? Oni sami priznaju da nas kradu i da program ne reemituju i time ne plaćaju ništa SOKOJ-u, REM-u, RATEL-u, sve obaveze su izbegli i pri tome novac od pretplatnika plaćaju za fiktivnu uslugu reemitovanja koja ne postoji. Plaćaju po dva evra, do tri evra za svakog korisnika u Srbiji. Plaćaju tim televizijama za navodno reemitovanje koje ne postoji.Gospođo iz pravosuđa, ako bilo ko od nas plati fiktivnu uslugu inostranstvu koja nije izvršena, izbaci novac, to se zove poreski prekršaj i pranje novca.Očigledno da naše pravosuđe zahvaljujući ovakvom Majiću koji odmah kaže da mi želimo da uništimo, gle čuda, baš te televizije, da je on tamo rado viđen politički gost. Ako sam ja to napisao da se spreče zloupotrebe prekograničnih televizija koje reemituju program, onda se to odnosi i na „CNN“, na „Skaj“, na „BBS“, na ruske televizije, italijanske televizije, „RAI Uno“. To su prekogranične televizije, klasične koje ovde reemituju program, izvorni program onakav kakav tamo jeste.Kako se oni ne bune? Kako se sudija Majić prepoznao baš na ovim kanalima, a samo sam tražio da REM prati da li se taj program stvarno reemituje, da li se radi o reemitovanju ili se radi o prevari koja se skupo plaća, pare od pretplatnika i pare od reklama koje se otimaju domaćim medijima?Član 27. Zakona o oglašavanju kaže da televizije koje reemituju program ne mogu da emituju reklame, sem onih koje su deo izvornog programa koji se emituje u inostranstvu,

Plaćaju sve doprinose, plaćaju sve poreze, ovi ne plaćaju ništa i pri tome, zato što reemituju program, ne smeju da pružaju reklame da ne bi uzeli hleb onim domaćim kanalima koji posluju u skladu sa zakonom.To se dešava, 200.000 sekundi samo po dva evra, a pogledajte kolika je na „sport klubovima“ cena reklame, pa ćemo pasti svi u komu kada saznamo tu cenu. Neka je samo po dva evra, to je 400.000 dnevno, puta 365 dana, koliko je to novca? To je 150 miliona evra.Oni su počeli da prekrajaju preko „Cas medije“ koja je takođe članica „Junajted medija“, počeli su da prekrajaju i stvarne prekogranične kanale, a pravosuđe ćuti, tužilaštvo ćuti.Uzmite „Foks muvi“. U jednom filmu od 900 do 1.000 sekundi reklama, a imaju preko 10 filmova od popodne do uveče. Koliko je to novca? Oni na američkom kanalu

sliva u džepove Dragana Šolaka, Dragana Đilasa koji tim novcem, telom tim novcem zapošljavaju političke protivnike ove vlasti, što nemam ništa protiv, zapošljavaju tobož za stranački rad.Mi nemamo problem sa opozicijom, mi imamo problem

protiv države Srbije da bi se oborila jedna patriotska vlast koja ne da Kosovo, da bi se doveo neki Vuk Jeremić itd, koji će potpisati nezavisnost Kosova. Za to je potrebno prethodno oboriti ovu vlast i oboriti ovu opoziciju koja je sada u Skupštini, oboriti njih bez obzira koliko ih je, da bi se postigao cilj međunarodne zajednice čiji je deo bombardovao ovu Srbiju i želi da neko prizna Kosovo i da se time opravda njihova navodna humanitarna intervencija bombardovanjem, uništavanjem civilnih ciljeva.NATO nije vodio rat protiv Vojske Srbije, Vojske SRJ, vodio je samo prvih nekoliko dana. Taj rat je prerastao u rat protiv civila prethodno u Republici Srpskoj, a posle 1999. godine u Republici Srbiji. Nemoj neko da mi kaže da neka vojska, koja po meni je bila zločinačka, da nije bila, koja bi vojska gađala mostove, vozove, autobuse, civilno Aleksinac, Niš, itd? Koja bi vojska gađala trafo stanice? Koja vojska bi gađala mostove u Novom Sadu? Ukoliko nije bila namera da se naškodi civilima i da se pobije određeni broj civila da bi vlast u Srbiji popustila. Zato im je cilj i ovaj novac na određen način pretplatnici televizijskog programa, pretplatnici, finansiraju kroz finansiranje "Junajted medije", "SBB", "Totala", "Eona", finansiraju aktivnosti protiv ove države Srbije zato što se novac preko "Cas medija" i plaćanja navodnog reemitovanja programa ispumpava negde u Luksemburg i odande se upućuje prema raznim političkim navodno predstavnicima koji su, gle čuda, svi zaposleni u Đilasovom preduzeću.Zato govorim, nemamo problem mi sa opozicijom koja je delimično ovde prisutna, delimično sam i ja opozicionar, ni ni sa vlašću, nemamo mi problem ni sa neposlušnim vladajućim, ni sa opozicionim poslanicima. Mi imamo problem kao država sa Šolakovim biznisom i Đilasovim preduzećem. To ne govorim sad, to kolega Martinoviću govorim tri godine, i uporno nastupam. Tužilaštvo koje sve ovo čuje, pravosudni organi koji sve ovo čuju ne postupaju i ne provere da li stvarno taj

ima dovoljno članova u REM-u koji treba da kontroliše ponašanje elektronskih medija. Skupština o tome može da diskutuje, Vlada može o tome da diskutuje, ali REM, Regulatorno telo za elektronske medije, upravlja i gleda da li se poštuje Zakon o elektronskim medijima i Konvencija o prekograničnim televizijama.Sudija Majić me optužuje zato što hoću da sprečim zloupotrebe, odnosno da se utvrdi koji kanali stvarno reemituju program, a koji to fingiraju i koji varaju. Šta je to protiv države Srbije? Šta je to bahatost u Narodnoj skupštini? To sudija Majić, ovo već drugi put pričam, nije našao da mi odgovori.Zato tvrdim da će određeni delovi sudstva, posle ustavnih promena, biti bukvalno samostalne trgovinske radnje gde će se naručivati presude, ali još gore, naručivaće se u tom delu aktivnosti protiv države Srbije, tobož, kroz aktivnosti protiv političkih predstavnika koji iz patriotskih razloga ne žele da potpišu i otpišu deo svoje teritorije.Pri tome će nas još ti mediji baš zbog nepopuštanja zvati izdajnicima, koji eto imaju nameru da jednom to učine, samo sa ciljem. Zamislite onog Đilasovog kuma i njegovog suvlasnika u tom preduzeću, on ide Srbijom i on priča o izdaji. On je bio savetnik predsednika Tadića u vreme kada je proglašena nezavisnost Kosova i Metohije od strane kosovskih Albanaca, gde su se oni dogovorili da se to učini tek posle drugog kruga, kada Tadić bude izabran za predsednika Republike Srbije, što se i desilo. Dana 14. februara 2008. godine Tadić daje zakletvu i time postaje predsednik Republike Srbije drugi put, nažalost, a Albanci 17-og, tri dana kasnije, poštujući američku ambasadu i zahteve DS, Borisa Tadića, Borka Stefanovića i Vuka Jeremića, tri dana kasnije Albanci proglašavaju nezavisnost. Svi se prave mrtvi i Vuk Jeremić traži neobavezujuće kao mišljenje, da učvrsti tu nezavisnost, a pri tome prstom nisu mrdnuli. Savetnik Mlađan Đorđević, on je u to vreme bio savetnik za Kosovo i Metohiju, on priča kako on nema veze, sad je neka izdaja, a zaboravio je da je počinio akt izdaje tog 17-og kada nisu reagovali jer su bežali u Rumuniju, a Albanci su proglasili nezavisnost.Da je ova vlast tada bila, nikada Albanci, nikada Albanci ne bi smeli da proglase nezavisnost i kad bi pokušali, to bi bilo sprečeno. Još nešto da kažem, da je ova vlast bila Crna Gora se nikad ne bi odvojila od Srbije. U vreme kad su je odvajali, Boris Tadić je bio predsednik Srbije, predsednik zajednice je bio Marović, Crnogorac, predsednik Crne Gore nije bio Srbin iz Srbije, nego je bio Đukanović. Znači, njih trojica vode dve države i zajednicu i oni se odvajaju sami od sebe. Zato što su se tako dogovorili. Zato, da bi naškodili Srbima i Rusima, po nalogu spolja, oni odvajaju Crnu Goru, da se spreči mogući izlazak nekad Rusa, koji su izašli na more, zato što su oligarsi kupovali tamo neku imovinu, ali da se, eto, spreči, da se izađe, da Srbija ima kao neki izlaz na more itd.Da ne govorim o Crnoj Gori, koja je Boku kotorsku, koja se 1918. godine priključila ne Kraljevini Crnoj Gori, ne Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ne pre toga državi Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, nego se priključila, odlukom svih tih nacionalnih veća u Grblju je, konačno,

To je ta obala koja se priključila bila Kraljevini Srbiji. I Crnogorci kažu – ne priznaju, ne priznaju Podgoričku skupštinu. Ako ne priznaju, vraća se sve na staro, onda je njihova obala od Ulcilja do Sutomora, a ostalo je trebalo da pripadne Srbiji kad je došlo do razlaza, zato što su se oni, kao Srem i Velika skupština Baranja, Banat, Bačka, pripojili svojom odlukom, prvo srpska košulja, pa jugoslovenski kaput, pripojili su se Srbiji.Mi u Srbiji, zbog kao te neke bratske ljubavi, poštujemo odluku Blaža Jovanovića iz aprila 1945. godine u Kotoru, kada je tema bila snabdevanje građana prehrambenim namirnicama. Druga tačka je bila Razno. Pod tačkom Razno, kožnim mantilom i pištoljem je komunista Blažo Jovanović priključio Boku, navodno pravosnažno, Crnoj Gori. Mi smo to priznali. I oni danas kažu da smo mi okupirali Crnu Goru, koju su prethodno bili okupirali Austrougari. Onda smo je mi reokupirali. Mi smo je okupirali tako što smo im doneli, Jadransku obalu od Sutomora produžili do Herceg Novog. Zato nas optužuju. To je ta politika.Što se Majića tiče, on je živi dokaz u šta će se pretvoriti naš deo pravosuđa posle ustavnih promena i koliko će politički pritisak na našu zemlju porasti,

Evropskog prvenstva. Je li tako? Oni koji su to gledali, gledali su na televiziji koja pripada Šolaku i Đilasu. Je li tako? Da li je to zakonito? Hajde da vidimo da li je zakonito.Postoji Zakon o elektronskim medijima. Član 64. kaže da najvažnije događaje od interesa za sve građane Srbije mogu da prenose isključivo pružaoci medijskih usluga, to su televizije koje pokrivaju celu teritoriju Srbije i imaju slobodan pristup. To znači da sem kabla možete na antenu, da svi građani, tako piše ovde, od interesa za sve građane, to mogu da gledaju. Listu najvažnijih događaja sastavlja REM.E Listu najvažnijih događaja sastavlja REM.E sada da vidimo kako su oni to sastavili. Tek toliko da tužilaštvo može da reaguje, ukoliko bude, naravno, želelo i ako bude volje pravosuđa da to uradi. Listu najvažnijih događaja sastavio je REM i u tu listu je uvrstio finale i polufinale Evropskog prvenstva, verovali ili ne. U listu najvažnijih događaja iz člana 64. REM je uvrstio i 2018. i 2021. godine seniorske reprezentacije u polufinalu i finalu Evropskog prvenstva.Sinoć ste imali polufinalnu utakmicu Italija-Španija. Prenos tog događaja je od interesa za sve građane. Isključivo pravo na prenos imaju pružaoci medijskih usluga koji to prenose za celu teritoriju Srbije i imaju slobodan pristup. To se nije desilo.

povodom toga što se ne poštuje zakon i lista koju su oni sami sastavili, što znači, gospodine Martinoviću, da su članovi Saveta REM-a i funkcioneri REM-a, tamo neki sekretari i izvršni direktori, počinili krivično delo zloupotrebe položaja.Da li će nego od tužilaštva mrdnuti malim prstom? Po onome što sam video da je sudija Majić ovde napisao, verujem da niko neće mrdnuti malim prstom u tužilaštvu, zato što sudija Majić postaje vođa svih tih 20-ak sigurno posto sudija koji krše zakone nemilice, a koliko vidim, sudija Majić je posebno zainteresovan za medije „Junajted grupe“, gde je rado viđen gost u političkim emisijama, što je još jedno kršenje nezavisnosti sudstva.Ono što ja želim da sudije urade i ovi predsednici sudova je da utvrde istinu i da sprovode pravdu, a ne nepravdu, da svi pravni subjekti i sva fizička lica budu jednaki pred zakonom, da se više ne događa da štite krive, a da kažnjavaju nevine. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.Radio-televizija Srbije nas je obavestila da smo u prenosu još nekoliko minuta, do 14.00 časova, a nakon toga se prenosi teniski meč na turniru u Vimbldonu.Reč ima Snežana Paunović.Izvolite.

predsednike određenih sudova i to je uvek važno. Ja o tome uglavnom govorim sa jedne pozicije i iz jednog ugla posmatrajući važnost izbora tih ljudi. Upravo ću se nadovezati u dobroj meri na ono što je rekao kolega Rističević. Šta je zapravo rekao i na šta je ukazao? Na štetu koju trpimo kao sistem onog trena kada dođe do izbora neodgovornih ljudi ili ljudi koji nemaju svest o tome za šta im je ukazano poverenje.Ja se potpuno slažem da niko od nas nije ni svemoćan, ni preterano sveznajući da bi mogao da predvidi u kom bi smeru svaki čovek krenuo pod okolnostima da je čovek nažalost kvarljiva roba. Međutim, ono što nas opominje vreme iza nas u današnjem danu, nekako rekla bih posebno, to je upravo šta se dogodi kada možda čak i donesemo presude, a onda sa pozicije u konkretnom slučaju politike zarad nekog trulog kompromisa odlučimo da osuđene teroriste pustimo na slobodu.Nisam slobodu.Nisam neko ko bi mogao ni da pokuša, a kamoli da uspe da ubedi bilo koga da treba verovati ili ne verovati u šargarepu na štapu, ali šta je recidiv oslobađanja jednog Aljbina Kurtija danas, donošenje rezolucije o genocidu u Srebrenici u tzv. skupštini tzv. Kosova.Ima jedan deo zbog kog me jedna ovakva budalaština koja se danas dogodila u Prištini veseli, a to je zato što se desila neposredno i par dan nakon donošenja iste nekakve rezolucije u Podgorici. Paradoks jeste u činjenici da bratska država Crna Gora, isključujem iz ove moje diskusije kompletno narod Crne Gore i govorim o predstavnicima, koji sebi nereteko daju za pravo da i lični stav, lični dug, lični interes prezentuju u parlamentu kao nešto što je opšte dobro. To nije zabranjeno, ali ume da donese veliku štetu i nije da je parlament Srbije ili bilo koji parlament na svetu imun na jednu takvu situaciju, svuda se to događa.Ima narodnih poslanika koji nemaju svest o tome da nose istorijsku odgovornost. Ima narodnih poslanika koji nemaju svest o tome da zdanja poput narodnih skupština pamte svaku reč koja se ovde izgovori. Ima narodnih poslanika koji još uvek nisu shvatili da smo zahvaljujući nekim stenogramima i nekim spisima imali precizan uvid i kako se glasalo 1974. godine o promeni Ustava koje je za Srbiju bilo jako loše. Ima i narodnih poslanika koji imaju svest da svaka izgovorena reč ovde ima težinu i da ostavi mogućnost da za deset godina budemo zbog toga kritikovani ili hvaljeni bez razlike da li ćemo to dočekati ili će se stideti nas ili na nas biti ponosna naša pokolenja.Zašto kažem da se ne vodi računa? Zato što smo izloženi činjenici da, i opet se delom naslanjam na onu diskusiju koju je imao kolega Rističević, da bratska Crna Gora iskorači na način koji će pokazati uprkos činjenici da je rekla bih jedan većinski procenat stanovnika Crne Gore precizno rekao – jednoj politici koja je bila podanička, jednoj politici koja je bila u dobroj meri poslušna, očekujući da dozvole sebi luksuz da imaju pravo da razmišljaju i svojom glavom, a ne glavom koja će sedeti svejedno je da li negde u Evropi ili negde u Americi ili na koncu ako hoćete negde u Rusiji, probali su da sebi vrate pravo da misle. Nažalost nemaju više to pravo, imali su pravo da misle glavama određenih ljudi koji su sebi dozvolili luksuz donošenja rezolucije o genocidu u Srebrenici i danas overu svoje gluposti, dobili ni manje ni više nego iz Prištine.E, to je onaj deo koji me sa pozicije narodnog poslanika čije je poreklo iz severne Crne Gore danas veseli, zato što je napravilo jasnu granicu između onoga što su ljudi, predstavnici naroda, narodni poslanici i onoga što su poslušnici koji zarad starih dugova ili nekih budućih obećanja ili obećanih funkcija umeju da ne naprave razliku između onoga što se hoće i može.Sada može.Sada zvučim kao da sam ko zna kako daleko otišla od teme, ali nisam, upravo zbog toga što je premijer te tzv. države Kosovo neko koga smo političkom odlukom ne sudskom, i to moram naglasiti, pustili iz srpskih zatvora i napravili najveću grešku.Kada mi ovde raspravljamo a čak smo i danas imali diskusiju u prvom delu ili u satima kada smo počinjali o tome šta ko od nas misli,, sigurno da se razlikujemo. Sigurno da svako od nas, pre svega, u oblasti svojoj stručnoj ima neka viđenja koja se uglavnom ne poklapaju sa ljudima koji su iz drugih oblasti. Sigurno da moj stav i stav bilo kog od lekara u ovoj sali ne bi bio ni blizu, a kamoli isti, jer ja ne mogu da razmišljam na način na koji oni to rade zato što su školovani. Tako da smo u tom smislu došli i do jedne diskusije koja možda delovala kao napad, delovala kao atak, ja znam da su teške reči rečene oko autentičnog tumačenja. Ja se osećam pre svega sa svakim predstavnikom ovog naroda u ovom parlamentu koji je samo zbog činjenice da je javna ličnost izložen linču bez bilo kakvog argumenta na temu. Čvrsto verujem da su i kolege koji su podnele autentično tumačenje izložene i imala sam priliku na koncu, da čujem koje kakvim uvredama, koje zaista nisu pre svega, niti bi smele da budu, javni diskurs Srbije, šansu da javni diskurs Srbije popravimo smo čini mi se, davno izgubili pa smo kao takvi svi pomalo žrtve.Sa druge strane, potpuno razumem i uvaženog kolegu Filu koji je probao da objasni kako to vidi iz ugla advokata. Pri tom, moram da naglasim i zaista je to moj respekt pre svega ne zato što on pripada socijalistima, nego zato što je u pitanju ime Tome File da se radi o advokatu parekselans, pa je s toga možda malo pogrešno i shvaćen. Ne pokušavam ja ovde da protumačim Tomu Filu, niti mislim da ga sada treba niti braniti, niti definisati, ja sasvim verujem da su kolege razumele šta je bila njegova težnja i na šta je želeo da ukaže, ali se svesno vraćam na to da ne bismo iz ovoga izvukli kao pre svega ljudi koji imaju zlu nameru, nekakvu ambiciju koja pre svega i uglavnom ne stoji.Dakle, moramo obratiti pažnju i shvatiti ko su ljudi kojima ćemo u ovoj fazi ukazivati poverenje mi, a o nekoj budućoj fazi opet vi, jer jedan procenat vas iz Visokog saveta sudstva, zato što sudbina naših građana zavisi od odluke tih ljudi. Ja ne mislim da je ona uvek ne podložna nekom uticaju, pa na koncu i ako hoćete onom ljudskom. Svako ima pravo da nekada iako kažu da valjda sudije nemaju pravo ni na emotivnu reakciju, ali ume da se potkrade greška. Male greške nisu kobne za sistem, ali velike greške umeju zaista da budu nepremostiva greška koja ostavlja posledice za buduće generacije.Zato čvrsto verujem da sve ono što budemo uradili, pre svega u ovom sazivu kao odgovorni ljudi, poznavajući sada već u dobroj meri sve ljude koji sede u ovoj sali, nećemo imati razlog kao što ga nemamo do sada, da se eventualno postidimo neke svoje odluke.Sasvim smo rešeni da na ovom putu koji je Srbija izabrala, a to je put pre svega ka boljem životu za građane Republike Srbije bez razlike kojoj veri, nacionalnosti, narodu pripadaju, da taj put olakšamo, da donesemo akte koji će biti u prilog svemu tome, a da na tom putu čak i ako dođemo do nekih sitnih nesuglasica, one su konstruktivne, one nikako nisu bilo čija tendencija da eventualno uruši ono što bi bilo bolje sutra za sve nas. Hvala vam. Zahvaljujem.Sada određujem redovnu pauzu.Nastavljamo u 15.05 časova.Prvi na spisku je narodni poslanik Bratislav Jugović.(Posle Hvala